Seveda, pred nami je ta Stanovanjski zakon, ki je že kar nekaj časa na teh klopeh. Jaz moram povedat,

ko gre za življenjske stvari, v mislih imam tu stanovanja, stanovanjski zakon, in ko sem tudi ta zakon spremljal na odboru, ki ga vodim, na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, ko sem poslušal razprave poslank in poslancev, jaz moram priznati, da sem bil navdušen, da so vsi, v večini želeli temu zakonu vse dobro. Seveda spoštovani državni sekretar tukaj v imenu Slovenske demokratske stranke, naše poslanske skupine, se moram zahvaliti. Te zahvale prenesite vašemu ministru, mag. Andreju Vizjaku, vam, pa seveda ekipi, ki dela na stanovanjski problematiki. S tem zakonom, seveda, bomo popravili vse tisto ker je to področje bilo podhranjeno v preteklosti. Jaz sedaj vsega ne bom našteval. Je pa tako, kot je tudi Državni svet rekel, pa to smo ugotavljali tudi na resornem resornem odboru, tudi na sejah tega državnega zbora, da nas pa čaka na tem področju še nekaj dela v prihodnje. Ampak na tem področju je s tem zakonom

ki daje eno svetlo točko na stanovanjskem področju v Republiki Sloveniji. Zato hvala vsem, predvsem tudi poslankam in poslancem. Bi pa mogoče, kot zadolžen v naši poslanski skupini za to področje se opredelil do amandmaja, katerega je kolega Rajić izpostavil. Jaz, kot sem prej omenil, seveda podpiram vse predloge. Je pa tu en pomislek v naši poslanski skupini. Seveda nihče v tem državnem zboru ne želi sprejemati zakona, kar bi mogoče sam ne želel, da se ga dotika. Hočem povedati, če nekdo kupi v bloku, mlada družina kupi stanovanje, na tem bloku, večstanovanjskem objektu ni sončne elektrarne. Seveda ko to kupi to je dejstvo. Se mu pa lahko zgodi potem, ko bo v tem stanovanju, seveda, za to stanovanje je treba najeti kredit, dati veliko prihrankov, veliko odrekanja. Nekdo postavi sončno elektrarno pa temu lastniku to ni všeč, se mi zdi, da tu pa imamo v naši poslanski skupini pomisleke, tako da verjamemo, da je bil predlog, ki ga je tudi predstavil poslanski kolega Rajić dobronameren. Tu se nam pa porajajo pomisleki, tako da v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke temu predlogu amandmaja ne bomo mogli dati naših glasov. Skratka, hvala državni sekretar, minister, seveda pa vsem poslankam in poslancem, ki ste tvorno sodelovali skozi vse razprave v tem stanovanjskem zakonu zgolj z enim ciljem, tisto kar je najbolj pomembno in to bi se moralo večkrat čutiti v tem državnem zboru v tem primeru seveda za rešitev stanovanjskih težave, predvsem mladih v Republiki Sloveniji. Je pa teh težav seveda tudi na več področjih, kar bi morala biti naša praksa, da delamo za skupen cilj, predvsem pa da delamo za naše državljanke in državljane. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospa Nataša Sukič. Izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ta zakon, bom ga tudi najprej pokementirala malo bolj na splošno in potem se bom dotaknila tudi amandmaja, ki je danes pred nami. Ta zakon, seveda, vsebuje nekaj ne samo zelo dobrih, ampak odličnih rešitev. A na žalost in to me res žalosti je tej koaliciji zmerja znova zmanjka tisto, da bi prisluhnila

začela s kritiko. Skratka kot rečeno ta zakon vsebuje nekaj zelo zelo dobrih rešitev in to smo v Levici tudi priznali recimo dviguje vrednost točke pri izračunu neprofitne najemnine, kar bomo omogočalo vlaganje v gradnjo javnih najemnih stanovanj. Dobro se urejajo nekatera razmerja recimo med etažnimi lastniki. Pozdravljamo tudi zvišanje možnosti zadolževanja javnih stanovanjskih skladov. Navsezadnje gre za rešitev, ki smo jo sami predlagali z amandmajem k noveli Stanovanjskega zakona že leta 2017. pozdravljamo tudi spremembe na področju subvencioniranje neprofitne najemnine zlasti ponderiranje minimalnega dohodka pri izračunu subvencije za enočlanska gospodinjstva, potem dvig najvišje subvencije neprofitne najemnine iz 80 na 85 odstotkov neprofitne najemnine in dvig subvencije k tržni najemnini vse to res pozdravljamo in se zahvaljujemo, da so šle stvari v to smer. Žal pa smo pri drugi obravnavi kot sami veste imeli nekaj predlogov pač za izboljšanje tega zakona. Kajti ta zakon na žalost recimo znižuje odpovedne roke za najemodajalce. Kaj to pomeni? To za najemnike ni dobra novica namreč metanje najemnikov na cesto se s tem poenostavlja in celo v tem zakonu dobiva poseben člen in to je tisto, kar ni v redu in na to smo opozorili in smo poskušali z amandmaji preprečiti pa nas žal niste nekako uslišali niste bili ne vem dovolj subtilni pri tem, da bi razumeli, da gre vendarle za zaščito precej bom rekla manj premožnih ljudi in ti ljudje bodo sedaj imeli še večje težave. Namreč neprofitne najemnine se bodo dvignile, vendar ta zakona kot rečeno ne vsebuje ustreznih varovalk za nekatere revne najemnike. Jih vsebuje to je res za najrevnejše ne vsebuje jih pa za tiste, ki so recimo malo nad pragom revščine, ampak še vedno so zelo revni in država ta njihov recimo slab socialni položaj priznava s tem, da jih oprosti plačila soudeležbe in varščine pri najemu stanovanj za tiste na tako imenovani a listi za recimo tričlansko družino, kjer sta oba starša na minimalni plači se bo najemnina povišala za 30 odstotkov. Poleg tega pa se za povrh še ustavlja javna najemna služba, ki to ni, ampak je javna služba za subvencioniranje špekulativnemu nepremičninskemu kapitalu in to je tisto, kar ni dobro v tem zakonu. Na žalost kot rečeno smo mi predlagali v drugi obravnavi amandmaje in ste jih seveda povozili tako kot boste danes na žalost povozili tudi amandma, ki ga predlagata SD in ki ga predlagajo Nepovezani poslanci. Mi bomo ta amandma seveda podprli namreč zakaj? S tem amandmajem, ki je danes pred nami se niža delež zahtevanih soglasij za ustanovitev nepravne stvarne služnost, za postavitev sončnih elektrarn na streho večstanovanjskih stavb iz 100 na 75 odstotkov. Treba je razumeti. Dejansko v vsakem večstanovanjskem objekt, kjer je pač več stanovanj ali pa v blokih in tako naprej se na žalost najde vsaj eden, ki začne, ki nagaja, ki komplicira, ki se ne strinja tudi, če samo, zaradi principa, da nagaja in da ta človek lahko zablokira in ovira vse ostale pri tako dobri stvari kot je postavitev sončne elektrarne, ker navsezadnje prispeva k tudi je pot v zeleno prihodnost, če hočemo. Sedaj opuščanje torej se gre za obnovljive vire energije je to pač problem in zato jaz seveda pozdravljam oziroma pozdravljamo, da se ta zadeva torej, da ni potrebno 100 % soglasje, ampak 75 %. To je dejansko nujno, ker v Sloveniji so torej vlaganja v sončne elektrarne leta dolgo stala in smo na žalost na tem področju v zaostanku daleč zadaj za tistim, kjer bi lahko že bili, če torej hočemo kot rečeno povečati delež obnovljivih obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije. To je ena stvar. Drugo je, da se je z uvedbo virtualnega net-meteringa, ki smo ga prvi v prejšnjem mandatu z zakonom predlagali v Levici, potem pa smo ga uspeli spraviti celo v koalicijsko pogodbo Vlade Marjana Šarca, gradnja sončnih elektrarn pospešila. Dejansko se je in prvič so sončne elektrarne začele rasti tudi na večstanovanjskih stavbah. Sama sem si šla eno od takih ogledat na Jesenice, kot poslanka, in moram reči, da me je zadeva zelo navdušila, ko sem si od blizu v praksi pogledala kako je to videti. Ker na terenu trenutno distributerji in SODO delajo vse, da bi vlaganja sončne elektrarne recimo čim bolj ustavljali, je tudi zato ta ta amandma zelo pomemben. Če smo mi še pred približno pol leta imeli trend postavitve recimo do sto sončnih elektrarn na mesec, se je to marca letos popolnoma ustavilo in v dveh mesecih ni bilo postavljene niti ene same in to je tisto, kar nas lahko skrbi. In problem je, da je elektroenergetika na žalost in to vemo in se ne moremo slepit, prestreljena z raznimi lobističnimi interesi, ki si na vsak način želijo ohranitve statusa quo, ta status quo pa seveda neizbežno vodi iz podnebne krize, v kateri že smo, v podnebno katastrofo, v kateri bomo, če bomo nadaljevali po takih poteh, da ne bomo pospeševali uporabe obnovljivih virov energije, ampak bomo celo zaustavljali, tako kot pravim. In zakaj je še pomemben ta amandma – ker, kot rečeno, kot sem povedala uvodoma, v vsakem bloku, v vsaki večstanovanjski stavbi se na žalost najde nekdo, ki bi tak projekt blokiral. In problem imamo, kot veste že z energetsko obnovo stavb. Probleme imamo že z vgradnjo dvigal v teh večstanovanjskih stavbah in seveda bodo potemtakem tudi problemi s postavljanjem sončnih elektrarn na strehah, pa četudi v resnici ne bodo nikogar motile. In tu se jaz ne strinjam s poslancem, spoštovanim predsedujočim tega odbora, ko pravi, da ko se ozira na enega samega, ki mu to ne bi bilo všeč, ne ozirate se pa na večino, ki bi si pa to želela. Pa ne ozirat … pa pustimo tudi večino, kot rečeno, tudi gre za to, da je treba stremeti čim večji, bom rekla uporabi obnovljivih virov energije. In zato bi bilo dobro, da podprete ta amandma, da se vsaj tukaj sliši nekaj, da se tukaj končno pride do sodelovanja med koalicijo in opozicijo, se končno nekaj upošteva. Ne pa samo zato, ker je iz opozicije, pa se potem na žalost ne sprejema. Meni je to žal, ker drugače, kot rečeno, v osnovi, če ne bi bilo teh stvari, ki sem jih naštela, ta zakon za moje pojme bi lahko bil odličen. In ene stvari so res zelo dobre, ampak žal ene pa niso in zato jaz mislim, da bi bilo prav, da vsaj ta amandma podpremo, ki je danes pred nami, če že naših niste. Hvala lepa. Hvala lepa. Ker je želja po razpravi še, odpiram nov krog prijav. Prosim, prijavite se. Imamo tri Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi! Zdaj, temu amandmaju, ki so ga podali predlagatelji SD in pa skupina tistih poslancev, ki so izstopili iz svojih poslanskih skupin, absolutno ne podpiram. To je zame, bi rekel ena zakonska bližnjica, kako se čim večjemu številu lastnikov v večstanovanjskih stavbah zaobidet pri nekem posegu v večstanovanjskem objektu. Mislim, da tukaj so predlagatelji pozabili, bi rekel eno razmišljanje,

Je pa treba še nekaj vedeti, stanovanjski objekti v Republiki Sloveniji so zelo različni po zgradbi, tudi po obliki streh, ene so dvokapnice, ene so štirikapnice, ene so ravne strehe, eni objekti so stari 60 let, eni so novejši. Skratka, gre za veliko razliko. In tudi posegi, če gre za namestitev nekih sončnih kolektorjev na streho, so pri teh objektih lahko zelo različni, nekateri imajo dobro nosilnost, nekateri pa niso nosilni in bi bilo potrebno pri teh nenosilnih posegati posegati tudi v konstrukcijski del objekta. Zdaj pa si zamislimo, ker večina večstanovanjskih objektov ima izkoriščene mansarde, to se pravi so v podstrešnih mansardah stanovanja. Zdaj pa konstrukcijsko posegamo v zgornjo etažo, aha, saj so itak v teh 25 %, ki jim ni treba soglasja dobiti bomo to z lahkoto naredili. Zdaj pa se tukaj vprašajte ali je to prav ali je to samo fajn. Vi ste razmišljali samo tisto, kar je fajn, ne pa tisto, kar je prav. da bi rekel jaz, take bližnjice, kako zaobiti čim večje število lastnikov absolutno ne odobravam. Ne bom razpravljal o starem Stanovanjskem zakonu, jaz bi samo pohvalil ministrstvo, da so se začeli dogajati premiki na tem stanovanjskem segmentu in da bodo rezultati kmalu vidni. Hvala. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Igor Peček, pripravi se še gospod Leon Merjasec. Izvolite. IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi. Ne bom se spuščal v samo vsebino zakona. Kar sem pač uspel razbrati iz doslej obravnave gre vsa pohvala ministrstvu za res določen napredek, ki je bil na tem zakonu narejen. Bi se pa spustil mogoče res v vsebinski del tega amandmaja. Moram reči, da moje razmišljanje je sicer malo drugačno. Meni ni toliko pomembno, kdo je predlagal amandma, nekdo, ki je bil prej del koalicije, pa zdaj ni več. Če ga pogledam zgolj in samo iz vsebinskega vidika se tudi s kolegom Podkrajškom ne morem strinjati z njegovim pomislekom. Nekdo, neka mlada družina, ki je dala vse svoje prihranke, najela kredit zato, da je kupila stanovanje bo od te sončne elektrarne imela samo korist, neposredno. Neposredno zato, ker bo pač udeleženka pri služnostni pogodbi in bo investitor za to, ker bo sklenil etažnimi lastniki pogodbo verjetno tem lastnikom nekaj plačeval. Zame osebno je streha kakršnakoli že je za vsak objekt zgolj in samo strošek. Ali je slabo narejena toliko večji strošek, če je dobra, še vedno strošek. Glede posredne koristi vidim samo prednost zato, ker bi etažni lastniki imeli možnost tudi delno koristiti to električno energijo. Kaj se zgodi, če en lastnik zablokira celotno investicijo? Že zdaj je mogoče na nek način

Zasebniki oziroma, če se peljemo po naših cestah, pa pogledamo po objektih, vidimo, da so zasebniki prvi tisti, ki so začeli z investicijami, ne samo zaradi subvencij pa boljše kalkulacije, ki je bila na začetku kot je danes, ampak zato, ker pač prepoznajo v tem korist in ta korist bi morala biti tukaj izenačena za vse investitorje in meni se zdi prav in jaz sam osebno bom ta amandma podprl. Prvič zaradi tega, da se ta del objektov izkoristi za pridobivanje električne energije in drugič, ker na ta način izpolnjujemo tudi zaveze, ki jih dajemo sami sebi

Obnovljivi viri so res zelo pomembni vir energije, vendar kot je že sam kolega Bojan Podkrajšek povedal, imam tudi sam pomisleke glede postavitve na večstanovanjskih objektih. Bojim Bojim se, da ne bodo vsi lastniki pristali na to, da se postavi na njihovo stavbo sončne celice. Imamo že v Ustavi tudi napisano, da je lastnina nedotakljiva, zato taki posegi, da nekoga da nekoga z amandmajem prisilimo, da bo s tem moral soglašati, da ima s tem potem tudi stroške, da ima s tem ne samo koristi,

Imamo tri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo gospod Jožef Horvat, pripravi se gospa Janja Sluga. Hvala lepa spoštovana gospa podpredsednica, spoštovani gospod državni sekretar, gospod Rožac. Najprej moram vas zaprositi, da ministrstvu oziroma ekipi, ki je pripravljala to novelo stanovanjskega zakona, prenesete v imenu naše poslanske skupine zahvalo. Dejansko imamo pred seboj zakon, je treba pač ponovno izpostaviti in me veseli, da nisem edini, da imamo pred seboj zakon za katerega se bo danes zaključila parlamentarna pot, ki resnično naslavlja najbolj pereča področja. Ne vseh, ne gre za celovite rešitve, rešitve vseh odprtih vprašanj, ampak tiste najbolj pereče, področje stanovanjske politike v naši državi in zato sem prepričan, da bo danes doživel spodobno podporo ta zakon namreč. Kar se tiče amandmaja k 6. členu. Res je, ko ga bereš, je všečen je tukaj treba tudi predlagateljem dati priznanje in verjamem, da so ga pisali v neki dobri veri, dobronamerno. Ampak kolega Ljubo Žnidar je dejansko povedal, da moramo ločiti kaj je všečno in kaj je prav, kaj je pravilno in tukaj gotovo smo poslani za to, da sprejmemo pravilne rešitve. Če hočete, ja, v skladu z Ustavo in dejansko ta amandma posega v zakon, ki pa ni odprt, gre za stvarnopravni zakonik in če smem z vami deliti lastno izkušnjo, inštalacija sončne elektrarne na streho, takšne ali drugačne oblike, ni zgolj inštalacija sončnih panelov pa nekaj kablov, pa optimizatorjev, itn., to je kar resen poseg. Zakaj? Zato, ker dobavitelj in tisti, ki vam bo na streho, to je lastna izkušnja, postavil sončne panele, bo rekel, ups, ugotovili smo, da je vaša streha starejša od 30 let, zato vam ne damo garancije, da potem, ko mi sončne panele inštaliramo streha ne bo spuščala. Si predstavljate, kaj se lahko zgodi, ko imamo še to, kar je spet Ljubo Žnidar izpostavil, kaj če so mansardna stanovanja. In vsi se veselijo, da imajo sončno elektrarno za samooskrbo in ob prvem nalivu imajo, seveda, tudi deževnico v svojem stanovanju. Torej, če pa želite dobiti garancijo od tistih, ki vam sončno elektrarno inštalirajo, postavljajo morate pač streho obnoviti. To pa je mega projekt. Pred 30 leti so se strehe delale malo drugače, kot se delajo sedaj. Kaj hočem reči? Ta investicija je bistveno bistveno višja. In tukaj moramo spoštovati s slovensko ustavo varovano zasebno lastnino. Pravimo, da je zasebna lastnina svetinja. In v tem kontekstu smo vaši poslanski skupini enotni, da tega amandmaja ne bomo podprli. Veseli pa smo, da se danes, kot rečeno, zaključuje parlamentarna pot tega

Ljudje, ki si želijo elektrarno na strehi za samooskrbo, samo za samooskrbo to lahko naredijo tudi brez tega amandmaja. Ampak mi govorimo o tistih, ki bi ponudili drugemu, da inštalira to elektrarno, torej ne bi imeli stroškov, kot je kolega Žnidar skušal natolcevati. In gre za izključno v primeru kolega Horvata ravno to nagajanje ko vedno je en v hiši, ki bo izmislil poplavo, tako je tudi s tem komentarjem, se mi zdi. Torej, gre za izboljšanje pogojev za nadgradnjo s sončno elektrarno takrat, ko ne gre samo za samooskrbo brez dodatnih vlagaj. Ampak gre za prispevek k zdravemu okolju, brez oglične družbe in vse ostalo. Skušajmo to razlikovati, brez da se delamo kdo je sedaj bolj pameten. Hvala.

Tu gre za dva različna primera, kjer se v tem trenutku tudi zahteva različna stopnja soglasja. In nam, nepovezanim poslancem, se to zdi primerljivo in je takšno razlikovanje, po našem mnenju, neupravičeno. In ko se sedaj išče razloge za nepodprtje tega amandmaja, ki je uperjen v zeleno agendo, katero zasledujemo na vseh področjih, ta država se pridružuje te zeleni agendi, promoviramo se na ta račun, hkrati pa pridobivamo zgolj 1 % električne energije iz obnovljivih virov. Torej, kaj nam to pove? To nam pove, da je potrebno nekaj ukreniti. In stvarnopravni zakonik v 67. členu v petem odstavku prav, da je za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja kot so zlasti razpolaganje s celotno stvarjo in tako naprej. Torej, stvarnopravni zakonik našteva posle le primeroma in ne taksativno. In le primerom pove kaj je posel, ki presega redno upravljanje, ker seveda z normo, s samo dikcijo zakona vseh teh primerov ni možno zajeti. Stanovanjski zakon pa je v tem primeru lex specialis. In stanovanjski zakon v 29. členu govori o poslih, ki presegajo okvir rednega upravljanja

taksativno pa našteva posle, za katere je potrebno stoprocentno soglasje in tega konkretnega, ki je vsebovan v našem amandmaju, med temi ni, ga ni. Zato vas lepo prosim, da v tem oziru ne zavajate. In, zdaj smo tu slišal cel elaborat, o vrstah streh, pa o naklonih streh, pa o njihovih tehničnih lastnostih in tako naprej. Govora je bilo tudi o tem, kot da bi si želeli ostali etažni solastniki zrušit lastno streho, tako ste razpravljal in tako je vse skupaj zvenelo in razpravljal ste tudi tako, kot bi mi vlagal amandma, ki bi omogočal, da brez vsakega soglasja nekdo postavi sončne celice na streho nekega bloka, pa ni res. Jaz verjamem, da bi si vi želeli, da bi brez vsakega soglasja izobesili SDS zastavo na vrhu neke strehe, to verjamem, ne vem pa, če bi ta streha imela takšno nosilnost, da bi to zdržala. Ampak, verjemite mi, da tudi 75 % etažnih lastnikov si ne želi zaradi sončnih celic zrušit lastne strehe in skupaj s to streho tudi sončne elektrarne, ker to bi se potem zgodilo. Kot je povedal kolega Rajić, pa tudi že pred njim kolega Peček, gre za primer, ko etažni lastniki s temi sončnimi celicami, s to sončno elektrarno nimajo stroškov, imajo pa od tega koristi, imajo nadomestilo za služnost, imajo svojo lastno električno energijo in na koncu tudi večjo vrednost svoje lastne nepremičnine, če smo že ravno pri tem. Tudi takšna sončna elektrarna lahko v končni fazi poveča vrednost te nepremičnine in jo. In, seveda se je lepo pogovarjat, kaj je všečno, pa kaj je koristno. Dajmo se pogovarjat, kaj je možno. Kaj lahko naredimo, da bodo naše agende zelene, da dejansko pridemo do uresničitve nekih ciljev, ki smo si jih sami kot država postavili in kaj lahko naredimo, da bodo dnevi etažnih lastnikov, ko se za tako stvari odločijo, malo olajšani in da se ne bo, vedno in povsod poslušamo takšne zgodbe, našel en sam, ki neko dobro zadevo, neko dobro idejo, neko stvar, ki si jo večina želi in 75 % je velika večina. Je še vedno velika večina in o 75 % se pogovarjamo, da je to, ob tako velikem soglasju možno izvesti v korist teh etažnih lastnikov

Aha, potem v razpravi še enkrat. Najprej dobi besedo gospod Bojan Podkrajšek. Izvolite. BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Hvala, podpredsednica, še enkrat, za dano besedo. Kolegica Sluga, jaz vam moram povedat, v imenu naše poslanske, da smo se zelo spoštljivo pogovarjali do tega amandmaja, katerega ste vložili. Veliko smo se o tem pogovarjali, pa tudi z ministrstvom. Bom pa probal življenjsko dopovedat vsem vam, zakaj je mogoče na koncu odločitev, da ne bi to podprli, je pa dejstvo, da je bil ta amandma dobro namerno narejen, imate tudi v svoji skupini kolega Rajića, ki je arhitekt, tako da, ni nobenega dvoma, da je bilo to, ker sem že uvodoma govoril, da se pogovarjamo o zelo kvalitetnem zakonu in sem tudi slišal z vseh strani, da gre vsa pohvala za delo ekipi na ministrstvu, na tem zakonu, kjer bo danes tudi seveda zaključek. Življenjsko, včasih, ko živimo v stanovanjski hiši, 4 ali 5, vedno ne najdemo istega mnenja oziroma, ko se odločamo za neko investicijo, je treba včasih kakšno življenjsko soglasje poiskat. Seveda, ko pa govorimo o večstanovanjskih objektih,

Sedaj, ker sem bil tudi zaposlen v stanovanjske podjetju življenjsko se največkrat zgodi to, da tisti, ki živi v prvem nadstropju tisti, ki imajo v prvem nadstropju stanovanja nimajo interesa, da bi v blok oziroma večstanovanjskem objektu, kjer ni dvigala vgradi dvigalo. Čisto življenjsko. Tudi, če bi mi tam živeli seveda najmanj brige bi temu posvetili. Seveda veliko več brige imajo tisti, ki živijo ne vem v četrtem, petem, šestem ali pa sedmem nadstropju in seveda pregovarjajo one kako bi našli skupni jezik. Jaz vam moram povedati, da to traja včasih več let. Velikokrat niti ne pride do željenega cilja, ampak ko govorimo o dvigalu v tem večstanovanjskem objektu je to sestavni del večstanovanjskega objekta se nekako tudi življenjsko dotika vsakega stanovanja pretežno so težave, potem ko so ljudje starejši dokler so mladi jim ni težava po stopnicah zdrveti, ko so pa starejši je pa to vedno večja težava in je težava, ko so mogoče v prvem nadstropju ljudje, ki so malo mlajši pa ne čutijo potrebe starejših, ki so v šestem ali sedmem nadstropju. Ko pa govorimo o strehi in seveda, ko se bom dotaknil tega amandmaja jaz še enkrat ponavljam to, kar je povedal gospod Peček pa kolegica Sukič vse / nerazumljivo/, ampak ko mi posegamo v streho sedaj, če kot sta gospod Jože pa gospod Ljubo povedala, če posegamo na starejšo streho je lahko več težav pretežno je pa to smiselno delati takrat, ko blok oziroma več stanovanjski objekt, lastniki se odločajo za novo streho pa vzporedno tudi najdejo nekoga seveda investitorja pretežno se največkrat zgodi, da jim pomaga pri obnovi strehe v zameno pa vgradi na večstanovanjski objekt na njihov objekt, na njihovo lastnino tudi sončno elektrarno in seveda, potem pridemo do zelene energije. Je pa v naši poslanski skupini, ko smo se o tem amandmaju pogovarjali vse to podpiramo, da imamo čim več streh pokritih tudi z seveda, da je nova streha gor, da je tudi sončna elektrarna gor, ampak naj bo to 100 % soglasje. Ker sem prej govoril, da imamo nekoga pri dvigalu v prvem nadstropju, ki ne čutijo potrebe po dvigalu lahko se nam pa zgodi teoretično, da imamo v zadnjem tudi celo mansarda ljudi, ki mogoče s tem ne soglašajo pa bodo tisti, ki so v prvem nadstropju izglasovali, da bodo dobili oni sončno elektrarno. Mi smo za to, da je sončna elektrarna na tem večstanovanjskem objektu, ampak naj bo 100 % soglasje v tem primeru. To je tisto, kar je prevagalo v naši poslanski skupini, da smo mogoče do vašega amandmaja se odločili, da ga ne bomo podprli. Hvala. MAG. Hvala lepa. Repliko ima gospod Rajić. Izvolite. MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala lepa. Zelo spoštujem mnenje kolega Bojana Podkrajška in nekaj je netočnosti, ki jih želim poudariti. Razlika je, ko gremo s primerom dvigala, ki ga objektivno res ne rabijo dokler niso paralizirani v prvem nadstropju in od skupne elektrike, ki jo dobivajo vsi in to brezplačno tako, da tukaj ne moremo. V nekih stavbah so recimo celo gradili dvigalo in so ga v prvem nadstropju naredili brez izhoda tako, da so se tudi dogovorili na tak način. Ampak nekaj, kar bi mogoče iz svoje stroke poskušal pomagati kolegu Podkrajšku je to, da recimo to opletanje z argumentom, da se ne da, da se streha, ker je stara obremeni preveč s s temi solarnimi paneli oni so precej lahkotni, lahki so in drugo, so pregreti tako, da ne zadržujejo sneg. Vi veste pa mogoče ne veste, da se obtežba strehe računa tudi za sneg

črno streho, enakomerne barve, visokega, glanz materiala in mogoče del fasade, južne fasade vsekakor, zahodne, vzhodne tudi, potem smo pa pri tem na izboljšanju tudi videza, ampak predvsem to z obtežbo bi rad poudaril, da ne bi moglo držati. Hvala. Hvala lepa. Interes za razpravo, sprašujem, če še kdo poleg gospoda Žnidarja? Če ne, potem gospod Ljubo Žnidar imate besedo. Izvolite. LJUBO ŽNIDAR (PS SDS): Hvala lepa spoštovana podpredsednica. težko me boste prepričali z vašimi razpravami, pa vam bom konkretno navedel tri vrste investiranja. Zdaj prvi primer je takrat, ko se stanovanjska skupnost v nekem večstanovanjskem objektu odloči, da gre ona, to se pravi sama v investicijo. Ni dilema, oni so se odločili, skratka in stroški in prihodki, to je njihova stvar, to je ena možnost. Druga možnost je, da v narekovaju rečem, da pride nek zunanji, tuji investitor, ki z lastnimi sredstvi investira, z vsemi sklene pogodbeno služnost, skratka uredi zadevo. potem je še tretja možnost, kjer pride investitor z lastnimi sredstvi pod pretvezo, ker sem danes tudi čul iz vaše razprave, ja, saj vam ni treba nič investirati, vse bomo mi naredili. In on sklene samo s 75 % pač kolikor ima soglasja, sklene pač pogodbeno služnost, pa še bi rekel je vprašljivost kvalitete obnove obnove krovnega dela, če gre za namestitev teh sončnih panelov ali kakršne druge vrste teh obnovljivih virov. Skratka tukaj imamo tri različne primere. In zakaj bi zdaj, jaz bi rekel vse več je danes takih investitorjev, ki iščejo prostor, kam bi dali za svoj biznis, kam bi dali sončne elektrarne, takih je danes ogromno, z lastnim denarjem bodo prišli. In zdaj vi delate podlago tem, da se bo on izognil 25 % lastnikom z nekimi obvezami. Ne bo mu treba soglasja dobiti 25 % lastnikom. To To se pravi, da mu olajšate njegov biznis. Jaz bi tudi bi rekel investiral, če bi danes imel denar, jaz bi tudi šel, pa bi na vse sončne bi rekel večstanovanjske, predvsem tiste največje bi pač postavil gor sončno elektrarno, pa 25 % lastnikov kar porežimo stran, da dajo soglasje. To je bil rekel malo tako priprava za nepošten odnos do lastnikov. To je podlaga, jaz bi rekel to je pravna podlaga za nepošten odnos do teh 25 % lastnikov, ki jih hočete tukaj zaobiti. To je pravna podlaga, kako jih obiti. Oni so lastniki. In vi jih hočete zdaj tukaj izločiti. Če ima investitor pošten namen naj z vsemi sklene pogodbeno služnost, ne pa samo s 75 %. Potem bi se pa tisti del

in to ste pripravili. Jaz se tukaj ne strinjam s kolegom Podkrajškom, ki je rekel, da je ta bi rekel amandma bil dobronameren. Zame ta ni dobronameren, ker hočete izigrati 25 % lastnikov, ni dobronameren. Hočete jih zaobiti, ker njihovih soglasij ne bi rabili. To zame ni dobronameren, če hočete nekoga izigrati. Repliko ima gospa Sluga, izvolite. JANJA SLUGA (PS NeP): Tole moramo razčistiti, ker to ste si zdaj izmišljevali kolega Žnidar, kar ste govorili. To je čista izmišljotina. Razlikovati je potrebno med soglasjem

Preberite si zakon. Ko pa ustanavljamo služnost, jo je pa vedno za vsak primer in povsod potrebno skleniti z vsemi etažnimi lastniki, z vsemi skleniti pogodbe, z vsemi pod enakimi pogoji in vsi imajo enake koristi od te sončne elektrarne.

prej smo lepo pojasnili, dovolj je, da en človek iz nekega čudnega principa zakomplicira v večstanovanjski stavbi in potem ta stavba kljub temu, da vsi ostali želeli nek napredek in tudi imeli koristi od teh obnovljivih virov energije, tudi cenejšo elektriko. Bistveno cenejšo elektriko, saj sem sama si ogledala to stvar v živo, ampak ne, en človek recimo zakomplicira, ker je pač muhast. In zdaj boste vi, vi pa vedno nekako tako prikazujete, kot da se hoče izigrati neke ljudi. Ja ne, mogoče en človek izigrava vse ostale ljudi, mogoče malo obrnite optiko, da boste razumeli, da na tak način ne bomo nikoli prišli na noben napredek, ker je dovolj eden, da bo zablokiral ta napredek. To pa tudi ni prav. Zato je treba najti solucijo 75 %, ki je ni lahko doseči. Če je stvar dobra, jo boš dosegel, če je pa slaba, Hvala lepa. Čas se vam je iztekel. Sprašujem, če še kdo želi besedo za razpravo? Če ne, zaključujemo razpravo.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada, zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, mag. Maji Hostnik Kališek. Izvolite. spoštovana podpredsednica, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci! Dovolite mi, da na kratko predstavim poglavitne rešite Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki ga je Vlada predložila Državnemu zboru za obravnavo in sprejem po rednem postopku. Poglavitni cilj novele zakona je izpolnitev obveznosti uskladitve s predpisi Evropske unije in sicer, direktivo, ki določa vključitev italijanske občine Campione di Italija in italijanskih voda Luganskega jezera v območje Evropske unije in v ozemeljsko uporabo splošnih pravil na področju trošarin, ki se uporabljajo na ozemlju unije in direktivo, ki določa oprostitev plačila DDV in trošarin za obrambna prizadevanja v okviru Evropske unije z namenom izenačitev oprostitve kot te veljajo za obrambna prizadevanja pod okriljem zveze Nato. Na področju obdavčitve energentov se v prihodnjem obdobju do konca leta 2025 predlaga znižanje trošarine za zemeljski plin za pogon vozil na 0 evrov. Znižanje trošarine bo omogočalo konkurenčnejše cene zemeljskega plina za pogon v obliki stisnjenega in utekočinjenega zemeljskega plina v Sloveniji glede na cene in raven obdavčite v sosednjih državah. Na ta način se v Sloveniji spodbuja povpraševanje in s tem ohranitev prodajnih mest zemeljskega plina za pogon ter doseganje zavez Slovenije po uporabo alternativnih goriv v prometu, kar nalaga okoljska in prometna zakonodaja unije. Na področju obdavčitve tobačnih izdelkov se z novelo zakona predlaga obveznost plačila trošarine za vsa povnila, za elektronske cigarete, tudi tista brez nikotina. Znesek trošarine za povnila z nikotinom ostaja nespremenjen v višini 0,18 evra za mililiter povnila. Za povnila brez nikotina pa se predlaga uvedba trošarine v višini 0,08 evra za mililiter povnila. Z obdavčitvijo vseh povnil za elektronske cigarete se bo zvišala davčna obremenitev in posledično drobno prodajna cena ter s tem zmanjšala dostopnost teh izdelkov kar je tudi cilj predloga. Finančni učinki uvedbe trošarine za breznikotinska povnila bodo 132. pričakuje pa se pozitiven učinek z vidika javnega zdravja, predvsem zaradi dostopnosti mladim. Ti so bolj občutljivi na sprememb cen, zlasti zelo mladi. Z novelo zakona se za vložinke zahtevkov za vračalo plačane trošarine predlaga odprava vlaganja zahtevkov v papirni obliki. Letno finančna uprava prejme in obravnava več kot 60 tisoč zahtevkov za vračilo plačane trošarine. S predlogom bo od 1. januarja 2022 za osebe, ki opravljajo dejavnost veljala obveznost elektronske vložitve zahtevka preko informacijskega sistema davčnega organa. Predlog novele se usklajuje z energetsko zakonodajo na področju ureditve glede količine električne energije proizvedene v napravi za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Predlagani zakon znižuje prihodke državnega proračuna iz naslova trošarin v višini 0,4 milijona evrov letno, in sicer iz naslova znižanja trošarine za zemeljski plin za pogon vozil. Spoštovane poslanke in poslanci! V skladu z vsem povedanim predlagam, da se predlog zakona podpre. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora, gospodu Robertu Polnarju. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 34. seji, 6. maja letos, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah, ki ga je državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila vlada. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine SDS, NSi in SMC, in sicer k šestim členom predloga zakona. V uvodu je državna sekretarka na Ministrstvu za finance pojasnila, daje poglavitni cilj predloga zakona uskladitev s predpisi Evropske unije, predvsem s tistimi, ki urejajo skupni sistem davka na dodano vrednost in splošni režim za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Evropske unije. Predlog zakona prav tako določa trošarine za vse vrste tekočin za elektronske cigarete ter znižanje trošarin za zemeljski plin, ki se uporablja za pogon vozil. S predlogom zakona bi se zmanjšala tudi dostopnost nekaterih izdelkov, kar bi imelo pozitivne učinke predvsem na zdravje mladih. Predvideno je tudi vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje službe in pojasnila, da so pripombe upoštevane v predlaganih amandmajih, z vidika jasnosti pa je izpostavila določbo 13. člena in obrazložitev k temu členu. Razprava ni bila dolga, je pa bilo v njej izraženo nasprotovanje določbam predloga zakona, ki so povezane z ureditvijo trošarin glede obrambnih prizadevanj v okviru Evropske unije.

in jih sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prvi dobi ponovno besedo gospod Robert Polnar. Predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite.

Gospe poslanke, gospodje poslanci, trošarine so po svoji velikosti tretji najpomembnejši davčni prihodek državnega proračuna, za davkom na dodano vrednost in dohodnino. Leta 2019 je bilo prihodkov od trošarin za 1 milijardo in 543 milijonov evrov. Pri tem je posebej izrazit podatek, da je bilo denimo leta 2010 tovrstnih prihodkov za milijardo in 415 milijonov evrov, vse do leta 2019 pa je bilo največ prihodkov doseženih proračunskih letih so se torej prihodki od trošarin, na letnem nivoju gibali znotraj intervala, ki obsega samo 170 milijonov evrov, zato si velja zastaviti vprašanje, ali slovenska država s to davčno vrsto dosega svoj optimum pri zagotavljanju virov za lastni proračun ali pa je tovrstne prihodke mogoče povečati. Finančne posledice predlaganih sprememb in dopolnitev zakona niso vredne pretirane omembe. Ocenjene so na približno pol milijona evrov, z negativnim predznakom. Predlog zakona se nanaša predvsem na uskladitve s predpisi Evropske unije. Gre za oprostitev davka za dobavo blaga ali opravljanje storitev oboroženim silam katerekoli države članice Severnoatlantske zveze, ki sodeluje pri skupni obrambi zunaj lastne države. Direktiva že določa oprostitev trošarine za dobave trošarinskih izdelkov, ki so nabavljeni za potrebe oboroženih sil drugih držav članic Zveze Nato ali njihovega spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri zagotavljanju skupne obrambe. Direktiva izenačuje oziroma določa enakovredno obravnavo obrambnih prizadevanj, v okviru Evropske unije in pod okriljem Nata na področju davka na dodano vrednost in trošarin, z izenačitvijo oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin za obrambna prizadevanja, v okviru obeh organizacij. S predlogom zakona se določajo tudi trošarine za vse vrste tekočin za elektronske cigarete. Uporaba le teh se povečuje, zato je prav, da se te zadeve uredijo. Predlog predvideva tudi uveljavitev ugodnejše davčne obravnave zemeljskega plina za pogon vozil, ter določbe o obliki vlaganja zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki. Predlog zakona v Poslanski skupini Desus pozdravljamo, zlasti s stališča zmanjšanja cenovne dostopnosti nekaterih izdelkov. To bi lahko imelo pozitivne učinke na javno zdravje, v perspektivi varovanja okolja pa je pomembna uveljavitev ugodnejše davčne obravnave zemeljskega plina za pogon vozil. Predlagane so tudi določbe, ki bodo dodatno omogočile poenostavitev pri obdavčevanju v specifičnih transakcijah in ki bodo omejile možnost zlorab, ter izogibanje plačilu trošarine. Prizadevanja, da se tako imenovano papirno poslovanje v vse večji meri nadomešča z elektronskimi oblikami, podpiramo, vendar smo zadržani do absolutne odprave vlaganja zahtevkov v papirni obliki, saj menimo, da mora vedno obstajati alternativa. Trošarinski prihodki so po strukturi sestavljeni od prihodkov od mineralnih olj, plina in električne energije, ki zajemajo 65 %, od prihodkov od alkohola in alkoholnih pijač, ki obsegajo 8 % in od prihodkov od tobačnih izdelkov, ki obsegajo 27 % celotnih prihodkov od trošarine. Država je v težkem javnofinančnem položaju, za voljo blažitev posledic epidemije, zato je resnično potreben napor za proučitev, ali so obstoječe trošarinske stopnje na tistem nivoju, ki onemogoča dvig krivulje pobranih davčnih prihodkov ali ne. Za bodoče uravnavanje proračunskih prihodkov in odhodkov, bo to namreč izrednega pomena. / znak za konec razprave/ Poslanci Poslanske skupine Desus bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji bo gospod Jani Ivanuša predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. pozdrav vsem prisotnim v dvorani! Uvodoma naj povem, da v Slovenski nacionalni stranki podpiramo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah. Prenos in uskladitev zakona z direktivo Evropske unije je v osnovi dobra rešitev. V Slovenski nacionalni stranki pozdravljamo digitalizacijo in elektronsko poslovanje tudi na področju trošarin. To, da bodo lahko vložniki po novem vložili zahtevke v elektronski obliki in ne papirni je bil že skrajni čas, da se uredi. Vlaganje zahtevkov v papirni obliki bi se moralo že zdavnaj odpraviti. Zakona tako spodbuja uporabo elektronske poslovanja, ker bo zagotovi pripomoglo k dolgoročni produktivnosti na tem področju. Tudi področje elektronskih cigaret se bo s prenosom direktive dobro uredilo. Svetovna prodaja elektronskih cigaret je v zadnjih 10 letih zrasla iz 500 milijonov dolarjev letnega prometa na več kot 10 milijard dolarja seveda. To pomeni, da je seveda potrebno urediti na evropski ravni tudi to področje področje nujno uskladiti. S hitro rastjo prodaje in uporabe elektronskih cigaret je prihajalo do izogibanja plačila trošarin z različnimi oblikami manipulacij pri sami prodaji. Prodajanje polnil za elektronske cigarete ločeno od nikotina je privedlo ne samo do zlorab davčnega sistema, ampak tudi do tveganja same varnosti izdelkov. Poleg tega imamo pri elektronskih cigaretah tudi veliko zdravstvenih in varnostnih pomislekov, zato zagovarjamo močno regulacijo na tem področju. Zelo podpiramo tudi znižanje trošarine za zemeljski plin za pogon vozil. Vozila na zemeljski plin imajo so za skoraj 20 % nižji delež izpustov ogljikovega dioksida poleg tega pa so tudi bolj ekonomična. Smo pa seveda v Slovenski nacionalni stranki izjemno kritični do izenačitve oprostitve plačila trošarin za obrambna prizadevanja v Zvezi Nato. Želje Evropske unije kot ameriškega satelita je seveda širjenje agende Nata oziroma agende Združenih držav Amerike to pa ne koristi nobenemu razen Američanom zagotovo pa ne nam Slovencem. Vsako spodbujanje tega tudi na področju trošarin bo v širši regiji kot nas je naučila zgodovina prineslo le destabilizacijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Suzana Lep Šimenko bo predstavila stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. SUZANA SDS): Hvala za besedo. Spremembe Zakona o trošarinah, ki je danes pred nami ne prinašajo sicer sistemskih sprememb, saj gre predvsem za spremembe, ki se nanašajo na uskladitve z Evropsko direktivo. Ne glede na to pa zakon prinaša nekatere druge pomembne spremembe. Izpostavila bom le nekatere. In sicer določitev trošarin za vse vrste tekočin za elektronske cigarete ne glede na osebnost nikotina. Trenutno so obdavčena le polnila, ki vsebujejo nikotin, kar je privedlo do zlorab in izogibanja plačila trošarin. In sicer na način, da so se prodajale tekočine z okusi brez nikotina, ki so bile neobdavčene in ločene tekočine z nikotinom nato pa so si uporabniki sami naredili mešanico, kar pa ni sporno le z vidika izogibanja plačila trošarin temveč tudi z vidika varnosti za kupca. Znižujejo se trošarina za zemeljski plin za pogon vozil in sicer za tako utekočinjeni zemeljski plin kot tudi za stisnjeni zemeljski plin, ki se predvsem uporablja za pogon avtobusov. Predlagajo se dodatne poenostavitve in sicer se spodbuja vlaganje zahtevkov za vračilo trošarin v elektronski in ne več papirni obliki, kar seveda absolutno podpiramo. Oproščajo se plačilo trošarine za rabo etilnega alkohola vendar le za namene proizvodnega procesa, kadar končni izdelek ne vsebuje alkohola. To je le nekaj ključnih in izjemno pomembnih sprememb, zato v Slovenski demokratski stranki ocenjujemo, da so vse te spremembe seveda dobre in bomo zakon podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Igor Peček. Predstavil bo stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. IGOR

Trošarine, ki jih določa predlog zakona, ki ga obravnavamo danes predstavljajo, kar 13,6 odstotka prihodkov državnega proračuna za leto 2021. Če povem drugače to pomeni 1,462 milijarde evrov od tega je načrtovanih 19,11 milijonov prihodkov od trošarin za energente in električno energijo, (nadaljevanje) alkohola in alkoholnih pijač ter 434 milijonov od tobačnih izdelkov. Ob tem moramo omeniti, da se je Vlada lani jeseni odločila za popolno liberalizacijo cen vseh naftnih derivatov. Danes lahko pogledamo nazaj in naredimo oceno te vladne poteze. Če naredimo samo primerjavo cen s stanjem ob prehodu iz leta 2020 v leto 2021 je danes 95 oktanski bencin dražji za blizu 18 %, dizel pa za okli 10 %. Vemo, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z liberalizacijo cen poskušalo že v mandatu Vlade Mira Cerarja, vendar so se takratnemu poskusu koalicije uprli. Argumentu v prid liberalizaciji so bili ves čas enaki, češ da državna regulacija cen omejuje konkurenco in ovira vstop ponudnikom na slovenski trg. Situacija pa je seveda drugačna. V Sloveniji imamo dejansko oligopol, dve veliki družbi Petrol in OMV, ki obvladujeta skoraj 90 % bencinskih servisov. Število lokacij za nove ponudnike pa je zelo omejeno, očitno je trenutna vladajoča garnitura ocenila, da v času epidemije lahko naredi takšen korak k liberalizaciji trga naftnih derivatov, rezultat pa je kot vidimo tanjša denarnica državljanov in debelejša denarnica lastnikov duopola. Vlada obvladuje skupaj večino bencinskih postaj, mislim na Petrol in OMV. Dejstvo je, da novela Zakona o trošarinah, ki je pred nami ne vsebuje večjih rezov v obstoječe stanje. Predvsem se usklajuje z direktivami, ki so bile uveljavljanje po njegovi uveljavitvi, določa trošarino za vse vrste tekočin za elektronke cigarete, saj so bile po veljavni ureditvi obdavčene izključne tekočine z nikotinom, kar je privedlo do zlorab in izogibanja plačila trošarin. Poleg tega novela zakona predlaga ukinitev plačevanja trošarine v prehodnem obdobju in sicer do konca leta 2025 za zemeljski plin, ki se uporablja za pogon vozil. Ta ukrep v Poslanski skupini LMŠ pozdravljamo, saj imajo tovorna vozila na utekočinjen zemeljski plin za od 10 do 20 % manjši delež izpustov ogljikovega dioksida kot vozila z dizelskim pogonom in bistveno manjši izpust prašnih delcev. Strinjamo se tudi s prehodom na stanje v katerem upravičenci vlagajo zahtevke za vračilo trošarine v elektronski obliki, hkrati pa se nam ne zdi smiselno, da možnosti vlaganja zahtevkov za povračilo trošarine v papirnati obliki ne bi vsaj določen čas še ohranili. Če povzamem predlagana novela ima kar nekaj dobrih rešitev, zato ji v Poslanski skupini LMŠ ne bomo nasprotovali. Hvala lepa.

Hvala lepa spoštovana podpredsednica za besedo. Spoštovana državna sekretarka, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Vladni predlog sprememb in dopolnitev Zakona o trošarinah sicer ni del svežnja davčnih sprememb, ki jo je pripravila Vlada in ki grozi, da bo z davčnimi darili za premožne bistveno zmanjšal prihodke državnega proračuna, s tem pa tudi sposobnost države, da ukrepa, ko je to potrebno. V primeru tega predloga zakona gre na srečo le za prenos dopolnjene evropske direktive v slovenski pravni red. Sprememba zakona so tako potrebne predvsem zaradi vključitve določenih delov italijanskega ozemlja in / nerazumljivo/ v evropski carinski in davčni sistem, saj morajo biti predpisi na tem področju usklajeni na ravni celotne Evropske unije. Vlada je poleg omenjenega prenosa direktive v predlog zakona vključila še nekaj drugih rešitev. Med njimi velja posebej izpostaviti prilagoditve na področju obdavčevanja polnil za elektronske cigarete, na katerem je v zadnjih letih prihajalo do davčnega izogibanja zaradi uporabe prilagojenih polnil. To spremembo ocenjujemo za smiselno zaradi učinkovite povezanosti davčnih predpisov s tistimi omejevanja rabe tobačnih izdelkov. Predlog zakona prinaša tudi možnost elektronskega vlaganja trošarinskih zahtevkov, kar vsekakor pomeni poenostavitev in pospešitev poslovanja za davčne zavezance. Spremembe, ki jih bo občutila tudi splošna javnost so zajete predvsem v 17. členu predlaganega zakona, z njimi se nekoliko spreminjajo osnove za obračun trošarine na električno energijo. Do leta 2025 pa bo zemeljski plin kot pogonsko gorivo za vozila oproščen plačila trošarine s čimer naj bi se skušalo spodbuditi uporabo tega za okolje manj obremenjujočega energenta. Kljub vsemu, da gre pri predlogu zakona večinoma za neproblematične rešitve, pa je vendar potrebno opozoriti na čas in okoliščine v katerih sprejemamo ta zakon. Vlada je namreč brez vsakršnih sprememb zakona na področju trošarin že izvedla velike spremembe katerih posledice so žal neugodne za ljudi, ki plačujejo bistveno višjo ceno goriv in slabe prihodke državnega proračuna, saj se njegovi letni prihodki iz naslova trošarin za energente in goriva po podatkih Furs, so se zmanjšali za kar 20 % oziroma za več kot 200 milijonov evrov. Kadar ta Vlada posega v davčni sistem, to je namreč običajno prinese dražje življenje za ljudi, nižje prihodke proračuna ter davčna darila za premožne in prvorazredne. Zato je pri presoji njenih načrtov vedno potrebna še dodatna pozornost in previdnost, ker vladni predlog Zakona o trošarinah vsaj tokrat ne prinaša tovrstnih škodljivih rešitev, mu v Poslanski skupini SD ne bomo nasprotovali. Hvala lepa.

Hvala lepa. Dober večer. Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru predlaga sprejetje sprememb Zakona o trošarinah. Na prvi pogled večina vsebine zakona ni sporna. Še več, besedilo predloga prinaša celo nekaj smiselnih določb, a v petnajstih mesecih oblasti Janeza Janše smo se v Levici naučili brati zakone, ki prihajajo iz naslova Vlade celovito. Ugotavljamo, da kot množica njegovih predhodnikov tudi ta zakon pod tančico sladkih ukrepov nosi tudi nadvse škodljivo vsebino, kakopak kaže prave barve, resnične prioritete aktualne oblasti, obsedenost z varnostjo, zatekanje k represiji in hlepenje po vojaških konfliktih. Gremo po vrsti. Predlog zakona sicer vsebuje nekatere, kot rečeno, smiselne določbe, denimo v zvezi z novim režimom obdavčitve elektronskih cigaret in to v Levici podpiramo. A to je tančica. Problematične so določbe, ki uvajajo davčne odpustke za orožarsko industrijo. Zakon namreč uvaja tudi oprostitev plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki so nabavljeni za potrebe vojske kadar ta sodeluje pri obrambnih prizadevanjih za izvajanje dejavnosti Evropske unije v okviru skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije in Nato pakta. Med tem, ko mora vsak običajen državljan ob nakupu bencina za pogon svojega osebnega vozila v državni blagajno prispevati del trošarine, pri čemer tisti z najnižjimi dohodki prispevajo bistveno večji delež svojega dohodka kot bogati, pa bodo lahko orožarji pri polnjenju tankov, ki bodo sodelovali v imperialističnih operacijah Nato pakta svojega prispevka v državno blagajno oproščeni. Orožarji in tuje vojske so v Sloveniji dobrodošli, ne pa tudi dolžni prispevati k blaginji njenih prebivalk in prebivalcev, v njenem zdravstvenem in izobraževalnem sistemu, infrastrukturi, itn. Oprostitve davkov za orožarsko industrijo so simptom povsem zgrešene politike Vlade Janeza Janše tako na vojaškem kot na področju davkov. Vlada je najprej naredila se kar je bilo v njeni moči, da prepreči referendum o novih orožarskih poslih in izsilila sprejetje sprejetje zakona, ki ji bo za naslednjih šest let omogočil uporabo 780 milijonov evrov javnega denarja za povsem nepotrebno orožje. Na to pa je pripravila davčno reformo, ki bo na račun odpustkov najbogatejšim v državnem proračunu in drugih javnih blagajnah izvrtala luknjo v višini milijarde evrov. Z uvedbo davčnih odpustkov za orožarsko industrijo zgolj nadaljuje svojo zgrešeno politiko s čimer potrjuje, da je popolnoma izgubila kompas. V času ko bi bilo treba nujno sanirati socialno in zdravstveno krizo, 137. TRAK (VI) 20.45 (Nadaljevanje) rešiti od epidemije razbrazdan izobraževalni sistem, zagotoviti nastavitvene kapacitete v domovih starejših občanov, se ukvarja z uvajanjem davčnih odpustkov za nabave vojaške in druge opreme, ki se je ne nakupuje z namenom obrambe države, ker ta ni ogrožena, temveč z namenom krepitve okupacijskih apetitov tujih vojaških velesil. V Levici, ki v svojem jedru prisega na mir in razvoj in ki na seznam svojih prioritet postavlja skrb za zdravje in blaginjo vseh, tudi najšibkejših, in ki militarizacijo družbe in klice k vojni zavrača bomo spremembam zakona o trošarini nasprotovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. JOŽEF Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani predstavnici Ministrstva za finance, dragi kolegice in kolegi! Trošarine so posredni davek na prodajo ali uporabo blaga, denimo alkohola, tobaka in energentov. Pravila Evropske unije pojasnjujejo kateri izdelki so predmet trošarine in kako se trošarina zanje uporablja. Slovenija je 1. maja 2004 postala del Evropske unije in povsem normalno je, da evropski pravi red, bolj točno direktive Evropskega sveta in parlamenta moramo ponotranjiti oziroma implementirati v našem domačem pravnem redu. Pravo Evropske unije določa tudi najnižje trošarinske stopnje, ki se uporabljajo, čeprav vsaka država članice Evropske unije lahko določi višje. Davek, ki ga je treba plačati je običajno določen glede na količino blaga, ki se meri z merskimi enotami, kot je na primer kilogram, hektoliter ali stopnja alkohola. Kdaj moramo plačati trošarino? Treba je razlikovati med tem kdaj izdelek postane predmet trošarine in kdaj je trošarino treba plačati. Večina trošarinskih izdelkov postane predmet trošarine takoj, ko jih izdelajo ali uvozijo v Evropsko unijo. To trošarino je mogoče odložiti in je torej ni treba plačati dokler izdelka ne sprostimo v porabo. Če se trošarinski izdelki zaradi nepredvidenih razlogov ali naravnih nesreč uničijo ali izgubijo še preden se sprostijo v porabo trošarine ni treba plačati. Toliko za uvod in tudi sam poudarjam, da je trošarina pomemben vir proračunskih prihodkov. Kakšni so cilji predloga zakona o trošarinah? Cilj predloga je uskladitev zakona o trošarinah s predpisi Evropske unije. Tukaj bi želel izpostaviti samo eno, čeprav gre za vse skupaj štiri direktive, ampak ključna je direktiva iz leta 2008, številka 118, ki ureja trošarine na področju Evropske unije. S predlogom zakona se ne posega v temeljna načela veljavnega zakona o trošarinah, zato je prej izražena bojazen povsem odveč. Kot rečeno, predlog zaradi spremembe položaja italijanske občine Campione d Italia in italijanskih voda Loganskega jezera v razmerju do Unije ter s tem povezane spremembe direktive 118, ki sem jo že omenil, spreminja opredelitev ozemelj, ki so po novem del carinske unije in umeščena znotraj ozemeljske uporabe direktive 118. Torej, najpomembnejše direktive. S predlogom se v slovenski pravni red prenaša direktiva iz leta 2019, številka 2.235, v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije. Dodaja se oprostitev plačila trošarine za izdelke, ki so nabavljeni za potrebe oboroženih sil kadar te sodelujejo pri obrambnih prizadevanjih Unije v okviru skupne varnostne in obrambne politike. Torej, še enkrat, da ne bo kakšnih nepotrebnih strahov, kadar te sodelujejo pri obrambnih prizadevanjih Unije. Kot rečeno, 1. maja smo stopili v Zvezo

in, sprejeli smo tudi Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije, ker predstavlja naše članstvo v EU, naš temeljni politični in varnostni okvir in naše članstvo v Zvezi Nato, ki predstavlja naš temeljni varnostni okvir. Kot rečeno, novela Zakona o trošarinah prinaša kar nekaj dobrih rešitev. Ne gre za bistvene spremembe trošarinske politike v v Republiki Sloveniji in Poslanska skupina bo tej noveli Zakona o trošarinah, naklonila podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine SMC bo predstavila gospa Monika Gregorčič. Izvolite. MONIKA Spoštovani poslanski kolegi in kolegice, spoštovane predstavnice Vlade! Pred nami je odločanje o Predlogu novele Zakona o trošarinah. Njen glavni cilj je odgovoriti na spremembo direktive Evropske unije o splošnem trošarinskem režimu. Osrednji namen te direktive je določiti boljša skupna evropska pravila obdavčevanja, proizvodnje, skladiščenja, gibanja in nadzora nad trošarinskimi izdelki v Evropski uniji. Na ta način se na nivoju celotne unije tako odpravljajo določene pomanjkljivosti sistema, hkrati pa se zmanjšujejo tudi ovire pri poslovanju na skupnem trgu, ter omejujejo možnosti izogibanja plačila trošarin. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo sprejetju tega zakona naklonjeni, ker menimo, da se mora trošarinska zakonodaja redno prilagajati izredno hitri dinamiki tržnega uvajanja novih snovi in proizvodov, ki do določene mere vplivajo na zdravje ljudi in okolja. Menimo, da je le ažurna trošarinska zakonodaja zmožna celostno odgovarjati na vsa ta tveganja, ter skrbeti za ravnovesje rabe snovi z takšnimi vplivi. Prav tako se nam zelo smiselna in upravičena zdi implementacija načel evropskih direktiv, katerih cilj je večja enotnost, fleksibilnost in urejenost poslovnega okolja, znotraj meja EU. S tem predlogom zakona pa se znižujeta tudi trošarini na utekočinjeni zemeljski plin in na stisnjeni zemeljski plin, ki se primarno uporabljata za pogon težkih tovornih vozil. Tovrstno namero o znižanju trošarine razumemo kot še eno, v vrsti mnogih spodbud k uporabi alternativnih vrst goriv in nov korak v prizadevanjih te Vlade, za razvoj trajnostne mobilnosti v naši državi. Še ena pomembna novost te novele, ki prinaša pomembno administrativno poenostavitev. Že pred časom je namreč Finančna uprava Republike Slovenije nadgradila informacijski sistem, ki po novem omogoča elektronsko poslovanje na področju trošarin. Tako lahko upravičenci vlagajo zahtevke za vračilo trošarine v elektronski obliki in ne več zgolj v papirnati, kot je bila to praksa do sedaj. Ker upravičenci, ki opravljajo dejavnosti, vezane na trošarine, že zdaj izvajajo davčne in upravne postopke na elektronski način, je več kot smiselno, da bodo tudi zahtevke za vračilo trošarine vlagali v elektronski obliki. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo prepričani, da slovensko gospodarstvo pozdravlja digitalizacijo slehernega administrativnega procesa, saj tako podjetja prihranijo čas in ga lahko namenijo izvajanju svoje osnovne dejavnost, ustvarjanju dodane vrednosti. Na podlagi vsega navedenega, bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra, predlog te novele Zakona o trošarinah podprli. Hvala lepa. Še kot zadnji bo stališče Poslanske skupine SAB predstavil gospod Marko Bandelli. Izvolite. MARKO (nadaljevanje) Novela zakona bazira predvsem na prenosu novih evropskih direktiv na področju trošarin v nacionalni pravni red. Ob enem pa vsebuje nove zakonske rešitve, ki jih ta Vlada na področju trošarin ocenjuje kot potrebne. Ker so predstavniki predlagatelja že povedali vse zakonske rešitve mi dovolite, da se osredotočim na tiste, ki jih v stranki SAB socialnih liberalcev smatramo na najpomembnejše. Skladno z evropskimi direktivami se postopoma niža trošarina za zemeljski plin za pogon vozil. Zaradi postopnega znižanja trošarina od leta 2025 dalje ne bo. Zemeljski plin za pogon vozil se upravlja za pogon težkih tovornih vozil na avtobusov za to ukinitev trošarine kot ga predlaga Evropa tudi sami razumemo kot spodbudo rabe alternativnih vozil v prometu z jasnim ciljem zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v prometu. Zavedamo se, da zgolj znižanje trošarine naše zelene Slovenije ne bo obvarovalo pred emisijami, ki jih ustvarja promet. Za enkrat smo v prejšnji Vladi upokojencem in določenim drugim kategorijam omogočili brezplačni medkrajevni potniški promet. Še vedno vztrajamo, da se tam najranljivejšim kategorijam zagotovi tudi brezplačni mestni potniški promet. V SAB kot eden izmed nujnih dolgoročnih korakov, ki bi bistveno prispevala k varovanju okolja prepoznava moderniziran brezplačen javni potniški promet za vse državljanke in državljane. Tržišče elektronskih cigaret in njihovih polnil se čedalje bolj razvija. Do sedaj ni bilo treba plačevati trošarina, če polnila za cigarete niso vsebovale tobaka oziroma nikotina. Takim polnilom so potrošniki dodajali nikotin in je prihajalo do izogibanja plačila trošarine. Po uveljavitvi zakona bomo tudi polnila brez nikotina podvržena trošarini to v SAB spoznavamo kot ustrezni cenovni signal, ki bo zmanjšal dostopnost teh izdelkov in pozitivno vplival predvsem na zdravje mladih. Vsekakor pozdravljamo vse rešitve, ki so posledica direktiv in omejujejo zlorabe in izogibanja trošarin. Med rešitvami, ki niso vezani na direktivo izpostavljamo obveznost elektronskega vlaganja zahtevkov za vračilo trošarin. Elektronsko vlaganje zahtevkov zagotovo olajšuje poslovanje nekaterih poslovnih subjektov ni pa primeren za vse. Nikakor ta sistem ne bo primeren za lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč. Večinoma gre za starejšo populacijo, ki poleg pomanjkanja specifičnega znanja na svojih lokacij nimajo niti pokritosti z internetnim signalom. SAB obžalujemo, da Vlada ni prisluhnila tej kategoriji in jim ni omogočila vlaganje v papirnati obliki, saj jim v obveznostjo elektronskega vlaganja povzroča nepotrebno finančno in administrativno breme. To je tudi razlog zakaj novele zakona ne moremo podpreti. Hvala za pozornost. Hvala lepa. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu z časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj to je pol ure po prekinjeni 16. točki dnevnega reda. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 16. TOČKO DNEVNEGA REDA,

zato bomo o predlogu odloka v skladu z časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 75. izredno sejo odbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 21.30.

Državni zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 21., 12., 10. in 16. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanja zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 21. točko dnevnega reda – to je z obravnavo predloga obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, zaradi kršitev Ustave Republike Slovenije in zakona. Na podlagi četrtega odstavka 190. člena v zvezi s 192. členom Poslovnika Državnega zbora bomo odločali o predlogu sklepa o obtožbi predsednika Vlade Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, zaradi kršitev Ustave Republike Slovenije in zakona. Navedeni predlog sklepa, ki ste ga prejeli 5. maja 2021 in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora je pripravljen na podlagi predloga obtožbe skupine 39-ih poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem z dne 2. aprila 2021 in mnenja Zakonodajno-pravne službe z dne 5. maja 2021. Predlog sklepa vsebuje opis očitane kršitve Ustave in kršitve zakona predloge dokazov očitanih kršitev ter navedbo pooblaščenega predstavnika Državnega zbora, ki bo zastopal obtožbo pred Ustavnim sodiščem. Ob tem opozarjam, da mora skladno s prvim odstavkom 63. člena v zvezi s 66. členom Zakona o Ustavnem sodišču za sprejem navedenega sklepa glasovati večina vseh poslancev zbora, to je 46 ali več. Prehajamo na glasovanje. Obrazložitev, ste dvignili roko? Želi kdo obrazložiti glas v imenu poslanske skupine? Ne. V lastnem imenu, kolega Bevk, pa potem kolegica Sukič. Hvala za besedo gospod predsednik. Spoštovani zbor. Seveda smo si za godljo, v kateri se je znašla država in mi skupaj z njo krivi sami. V času postopnega okrevanja družbe in gospodarske rasti po veliki gospodarski in finančni krizi in po več mandatih vlad, ki so se vsi predčasno končali je tako po letu 2018 nastopilo turbulentno obdobje, ki ga je v začetku leta 2020 zaznamoval meni še danes nerazumljiv odstop predsednika Vlade Marjana Šarca, kar še danes močno obžalujem ter nastop nove Vlade Janeza Janše. Vse skupaj pa je pretresla še silovita zdravstvena in družbena kriza, zaradi epidemije koronavirusa. Prav gotovo bi se tudi naša Šarčeva Vlada vsaj tako uspešno ali če hočete neuspešno spopadala z epidemijo koronavirusa kot Janševa Vlada. Danes stojimo pred odločitvijo kako naprej. Žal mi je, da je Vlada epidemijo izkoristila tudi za nekatere sebične strankarske interese, ki z zdravstveno krizo in epidemijo koronavirusa nimajo ničesar skupnega. Naj omenim samo ne izpolnjevanje zakonskih obveznosti za financiranje Slovenske tiskovne agencije, ki je med osamosvojitveno vojno odigrala odločilno vlogo pri obveščanju domače in mednarodne javnosti o agresiji JLA. Če ne bi bilo odstopa predsednika Vlade konec januarja 2020, tudi te ustavne obtožbe ne bi bilo. Je pa pravilno, da smo danes v opoziciji opozorili na morebitno neustavno ravnanje te Vlade. Glasoval bom za. Hvala lepa.

Hvala lepa za besedo. Kot rečeno, po današnji inflaciji argumentov, ki to niso, bom povedala še svoje argumente. Napadi, diskreditacije novinarjev, tožilcev, intelektualcev, kulturnikov, nevladnikov, vseh ki ne delujemo po šabloni stranke SDS in to kar preko tviterja, ker denimo, predlagana tožilca Janezu Janši osebno nista všeč, bi zdaj Vlada povsem samovoljno pohodila postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, ki je zakonsko določen in povsem jasen. določen in povsem jasen. STA že več kot pol leta ostaja brez denarja, ki bi ga morala dobiti po posebnem zakonu. Gre za edino nacionalno tiskovno agencijo, ki opravlja javno službo, enako kot recimo Slovenske železnice in Pošta Slovenije, ki prav tako kot STA deloma delujeta na trgu. Država je zato STA dolžna zagotavljati denar za delovanje njene javne službe. Zdaj veljavni zakon o STA je bil sprejet že leta 2011 in v zadnjih devetih letih nihče ni problematiziral poslovnega razmerja med STA in državo, ki zagotavlja okrog 60 % prihodkov. Celo druga Janševa Vlada ne. Zdaj pa se predsednik Vlade gladko požvižga na omenjeni zakon in še več, požvižga se na posebno PKP 7 ustvarjeno dodatno pravno podlago za izplačilo refundacije STA za opravljanje njene javne službe, požvižga se ja eksistenco zaposlenih in njihovih družin. Zakaj? Ker želi STA ukrojiti po svoji izmeri sveta, jo disciplinirati, kot tudi vse druge inštitucije, posameznike, tudi če mimo zakonov in tudi če mimo Ustave. In navsezadnje, imamo predsednika Vlade, ki ne opravlja svojega dela kot bi ga moral in s tem ogroža naša življenja. Manj protikoronskega cepiva kot v Slovenijo kamor je bilo dobavljenih 56 odmerkov na 100 prebivalcev je ob upoštevanju števila prebivalcev prispelo le še v Latvijo, Bolgarijo in na Hrvaško…

44. (Za je glasovalo 42.) (Proti 44.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je postopek o predlogu obtožbe končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona v okviru rednega postopka. Malo tišine prosim. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 26. 5. 2021. odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nepovezanih poslancev in Poslanske skupine SD k 6. členu. Obrazložitev glasu, kolega Bane Rajić. V imenu poslanske? Nepovezani poslanci smo predlagali eno dopolnitev oziroma amandma stanovanjskega zakona v smeri ravno posodobitve sodobnih trendov v stanovanjski arhitekturi. Gre za to, da bi za posege na strehah in fasadah večstanovanjskih objektov bila potrebna 75 % soglasje stanovalcev. Žal napoveduje se, da ne bo to sprejeto, ampak ravno tukaj je nekaj v čemer se v veliki meri

oziroma začrtali smo si cilj 27 %. Žal je ta pot zelo dolga in bojim se, da neizvedljiva. V ta namen smo tudi dali ta amandma, ki bi v veliki meri olajšal in pravzaprav preprečil vsem tistim, ki radi nagajajo v večstanovanjskih stavbah, da bi bi se jih na nek način anuliralo in da bi se spoštovanje velike velike večine ljudi potem rodilo sadove za veliko boljšo energetsko oskrbo. Zato smo

Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandma k dopolnjenemu predlogu zakona ni bil sprejet prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah v okviru rednega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

7. (Za je glasovalo 50.) (Proti 7.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo se prekinjeno 16. točko dnevnega reda, to je z obravnavo predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora.

7. (Za je glasovalo 78.) (Proti 7.) Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 75. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. Hvala.